Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, štovane kolegice i kolege. Područje održive uporabe pesticida u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja te pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive upotrebe. Odredbe Direktive 2009/127 EZ prenijete su u Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida koji je donesen na temelju Zakona o sredstvima za zaštitu bilja. Kako je Zakon o sredstvima za zaštitu bilja donesen 2005. godine a direktiva, predmetna Direktiva 2009/128 objavljena 2009 godine zakon o sredstvima za zaštitu bilja ne sadrži sve potrebne odredbe za uspostavu sustava održive uporabe pesticida kao ni prekršajne odredbe. Također područje sredstava za zaštitu bilja i ostataka pesticida u hrani je najnovijim propisima na razini Europske Unije uređeno uredbama, pravnim aktima koji se ne prenose u nacionalno zakonodavstvo. U lipnju 2013. godine doneseni su sljedeći zakoni koji su omogućili izravnu primjenu uredbi. Zakon o provedbi Uredbe EZ br. 1107/2009 i Zakon o provedbi Uredbe EZ br. 396/2005. Budući da je više od 70% članaka Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ukinuto navedenim zakonima o provedbi uredbi kao i činjenici da taj Zakon ne sadrži sve potrebne odredbe za cjelovitu uspostavu sustava održive uporabe pesticida. Predloženim Zakonom o održivoj uporabi pesticida u potpunosti se uređuje sustav održive uporabe pesticida i uklanjaju postojeće manjkavosti te u cijelosti prestaje važiti Zakon o sredstvima za zaštitu bilja. Predloženim novim zakonom koji je pred vama uređuju se samo pesticidi koji su sredstva za zaštitu bilja. Cilj zakona je sljedeći, smanjenje rizika i negativnih učinaka od uporabe pesticida na način koji osigurava visoku razinu zaštite zdravlja ljudi i životinja te zaštitu okoliša i očuvanje biološke raznolikosti. Predloženim zakonom uređuju se donošenje nacionalnog akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida i njegova redovita revizija najmanje svakih 5 godina. obvezan je sustav izobrazbe svih profesionalnih korisnika pesticida, distributera i savjetnika, zatim sustav distribucije i prodaje pesticida, sustav obveznog, redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida, obvezna primjena načela integrirane zaštite bilja te smanjenje uporabe pesticida i rizika u određenim područjima. Za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu jer su na temelju postojećih propisa osigurana sredstva za provedbu istog. Zahvaljujem.

da li se redoviti pregledi strojeva za primjenu pesticida odnose i na uvođenje redovitih pregleda za leđne prskalice ili će one biti izuzete od bilo kakvih redovitih kontrola kao ostali strojevi koji će bit u primjeni.

Kolegice i kolege, evo ja bih molio prije nego dam riječ kolegi Milinkoviću iz HDZ-a, imajmo strpljenja i omogućimo kolegama da raspravljaju. Izvolite kolega Milinković u ime kluba HDZ-a. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče i gospodine ministre sa suradnikom. Pa puno puta smo u ovom Visokom domu raspravljali o kemikalijama, o raznim toksičnim tvarima, o kontaminantima, donesli smo i određene zakone, naravno sa temeljnim ciljem osiguranja kvalitetne hrane, naravno očuvanja okoliša kao što smo čuli i naravno unapređenja zdravlja našeg pučanstva. Što se tiče kvalitetne hrane i hrane, nažalost svjedočimo sve manjoj produkciji, sve manjoj proizvodnji hrane što naravno nije dobro, u tim okolnostima se uvozi svega i svašta pa čujemo puno puta da mi konzumiramo, puno puta možda je teška riječ, ne neki način nekvalitetnu, ima izraz onaj i smeće čak, pa čak se i jednom prilikom državna inspektorica očitovala da ne bi ni pod razno konzumirala određenu hranu. A što se tiče zdravstvene zaštite i zdravlja, danas smo dosta čuli u tom smislu, a najbolje govori podatak koliko smo zdravi prije kratkog vremena ona objavljena anketa da je potrošeno 89 milijuna za antidepresive, 85 milijuna kuna za razna sredstva za smirenje. Ali pustimo to, to usput budi rečeno, dakle vratimo se na ove kontaminante koji mogu dakle biti onog prirodnog podrijetla. Sjećamo se onih toksina, onoga aflatoksina o kojem je bilo dosta govora pa onda oni koji dolaze iz okoliša, a naravno i oni koji su rezidua iz određenog postupka tretiranja u tijeku proizvodnje. pesticidi zauzimaju izuzetno važno mjesto pa nekoliko riječi što su to pesticidi. Pesticidi su selektivne sintetske toksične tvari namijenjene za uništavanje štetnih životinjskih i biljnih organizama. Primjenjuju se u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji radi zaštite usjeva kao i za uništavanje skladišnih štetočina. Prema kemijskom sastavu mogu biti neorganske tvari kao i tvari biljaka, bakterija i gljiva. Mogu biti i organske sintetske tvari kao što su organoklorirani i organofosforni spojevi, triazini, derivati, fenoksi, ugljične kiseline, sintetski piteroidi itd. Najčešće sadrže toksične elemente kao što je živa, arsen i fosfor i drugi, neki među njima su i kancerogeni nakon dužeg konzumiranja, a najvažniji su pesticidi i insekticidi, sredstva za uništavanje insekata, stajskih parazita, muha i krpelja i herbicidi, sredstva za zaštitu bilja bolesti korova itd. U hrani dakle se pojavljuju kao što sam rekao u obliku rezidua Dakle iz ovoga navedenog je posve razvidno da se radi o izuzetno opasnim tvarima koje trebaju biti pod zakonskom kontrolom i u tom smislu evo čuli smo da i kod nas je to zakonski regulirano Zakonom iz 2005. o sredstvima u zaštiti bilja pa onda onim Pravilnikom iz 2009. o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida mi znamo da je to funkcioniralo, ugrađene su i direktive određene ali ja kad se sjetim iz svoje male sredine na koji način je to to je puno puta sam se u tijeku tih raznih prskanja i pomalo sam se zgrozio gledajući način je su bili dostupni u mnogim sredinama dakle ti pesticidi neovisno o stručnoj spremi i znanju onih koji sa minimalnim mjerama zaštite i potencijalno opasnosti i ugrozi onih koji su to radili. Bilo je isto tako programa izobrazbe, isto je bio manjkav i brojne druge stvari ali nije samo kod nas taj problem takav, i u Europskoj uniji su primijetili već i oko 2002. da se pojavljuju veće količine tih štetnih tvari mimo dozvoljenih normi i u tom smislu se krenulo dakle u izradu ajmo reći potrebitog zakonodavstva i tu se usvaja tematska strategija … o upotrebi koja uspostavlja niz mjera. I kao što je rečeno, ova spomenuta direktiva iz 2009. to posebno naglašava, s tim da se posljedično tome i naših 70% ovih članaka se ukida iz našeg ovog Zakona o sredstvima za zaštitu bilja i dakle ovaj zakon sada će u svakom slučaju kao što je rečeno stavlja se pozornost posebno na obvezni sustav osnovne i dopunske izobrazbe svih profesionalnih korisnika pesticida, distributera i savjetnika. Uređuje se sustav distribucije i prodaje pesticida, uspostavlja se elektronička evidencija distributera, fitosanitarna i informacijskom sustavu itd. Onda dakle podiže se isto tako informiranje javnosti što mislim da je vrlo važno. važno. Naglašava se isto tako upotreba pesticida prilikom tretiranja iz zraka čemu svjedočimo sve više da je potrebno i da se i takav način provodi. Dakle, Ministarstvo poljoprivrede je zaduženo da to ajmo reći sve provodi i vrši nadzor toga i mislim da će ovaj zakon u svakom slučaju unaprijediti ovo prevažno područje, osigurat će hajmo reći kvalitetniju primjenu, zaštitu zdravlja i sve ono u tom smislu klub klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati ovaj zakon naravno uz onu napomenu da ćemo uvijek govoriti o onom problemu potrebe, dakle stvaranja kvalitetne hrane, domaćeg mlijeka i svega ostaloga što je potrebno gospodine ministre. Hvala lijepo. Hvala i vama. U ime kluba SDP-a Mario Moharić. Izvolite kolega. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Na početku ove rasprave osvrnut ću se na bližu povijest zakonske regulative u zaštiti bilja. Početkom 90-tih godina prošlog stoljeća nakon stvaranja samostalne Republike Hrvatske prve institucionalne aktivnosti u području zaštite bilja bile su usmjerene na formiranje inspekcijskih službi nadležnih za zaštitu bilja, na osnivanje i rad Komisije za zaštitu bilja, Komisije za pesticide pri nadležnom ministarstvu koja značajno sudjeluje u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja pesticida, te stvaranje institucije za stručnu tehničku potporu zaštiti bilja. Glavne aktivnosti nadležnog Ministarstva poljoprivrede u tom razdoblju usmjerene su na prihvaćanje međunarodnih a posebice regionalnih fitosanitarnih standarda i njihovu ugradnju u nacionalno zakonodavstvo. Tako 1994. godine Republika Hrvatska postaje članicom europske i mediteranske organizacije za zaštitu bilja. Iste godine stupa na snagu novi Zakon o zaštiti bilja a na temelju kojih se osniva Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu. Godine 1999. prihvaćamo revidirani tekst Međunarodne konvencije o zaštiti bilja. Za zaštitu bilja i biljno zdravstvo 1990. godine su bile i vrlo značajne u EU stručna tijela, prvenstveno Vijeće ministara ministara donose godišnje desetak novih propisa, direktiva, odluka i uredbi kojima se uređuje jedinstveni fitosanitarni kriterij za sve zemlje članice. Glavni ciljevi fitosanitarnog acquisa EU usmjereni su na sprječavanje širenja štetnih organizama bilja putem premještanja pošiljaka bilo na zajedničkom tržištu uvođenjem biljnih putovnica i registra i registra sudionika u biljnoj proizvodnji i prometu na određivanje jedinstvenih kriterija za registraciju pesticida ili sredstva za zaštitu bilja na razini EU za aktivne tvari i na nacionalnoj razini država članica za pesticidne pripravke. Dobivanjem statusa kandidata za punopravno članstvo u EU tijekom razdoblja od 2005. do kraja 2009. godine RH je ugradila europske fitosanitarne propise u svoje zakone i provedbene propise, a usporedo je počela primjena tih propisa u praksi. Naime, u pregovaračkom poglavlju 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj Republika Hrvatska je tijekom 2005. do 2009. godine značajno prilagodila svoje zakonodavno područje biljno zdravstvo s pravnom stečevinom EU, pa su od 2005. godine na snazi dva temeljna propisa. To su Zakon o biljnom zdravstvu i Zakon o sredstvima za zaštitu bilja koji s brojnim pratećim pravilnicima reguliraju mnogobrojne poslove uz premještanje bilja i njihovu zaštitu od štetnih organizama. Tek od 2012. godine područja državne primjene pesticida u našoj zemlji uređeno Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida što je obavljeno u u Narodnim novinama 142/2012 što je u skladu sa odredbama Direktive 2009/128 Europskog parlamenta o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida. Što su pesticidi i za što ih koristimo? Usprkos brojnih nedostataka primjena pesticida ili sredstava za zaštitu bilja u poljoprivrednoj proizvodnji je još uvijek najraširenija metoda suzbijanja neželjenih organizama. U svjetskim je razmjerima prvi …/Govornik se ne razumije./… 1967. godine izračunao da štete koje biljnoj proizvodnji unatoč poduzetim mjerama zaštite nanose neželjeni organizmi iznose 35% vrijednosti potencijalne proizvodnje, a u novije je vrijeme Erke 1994. godine utvrdio da su te štete još veće pa iznose čak i 42%. Procjenjuje se da bi bez mjera zaštite takvi gubitci bili barem dvostruko veći. S globalnim klimatskim promjenama procjenjuje se da daljnji porast štetnosti nametnika pa grubo uzevši danas pola proizvodnje žanje i bere čovjek, čovjek, a pola neželjeni organizmi uzročnici dakle biljnih bolesti, štetni organizmi životinjskog podrijetla i korovi. U našoj je zemlji Maceljski 1995. godine procijenio da izravne štete od neželjenih organizama iznose 29,2% od potencijalne odnosno čak 41,25% od ostvarene proizvodnje. Smatra se da bi negativni utjecaj štetnih organizama na kvalitetu poljoprivrednih proizvoda povećalo izračunate štete za 10 do 15%. Najčešće izravne mjere suzbijanja neželjenih i štetnih organizama u poljoprivrednoj proizvodnji je primjena pesticida ili sredstava za zaštitu bilja. Svaki pesticid može biti u većoj ili manjoj mjeri otrovni za ljude, ali također u većoj ili manjoj mjeri mogu biti otrovni za domaće životinje, divljač, ptice, ribe i pčele. Stoga je na razini EU usvojena Direktiva 2009/128 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. godine o utvrđivanju akcijskog okvira zajednice za postizanje održive uporabe pesticida. Sukladno tom europskom propisu u službenom je listu od 19. prosinca 2012. godine objavljen Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida. Ovaj Pravilnik propisuje obvezu izobrazbe svih profesionalnih korisnika distributera i savjetnika, prodavača sa dobivanjem iskaznice do 26. studenog 2015. godine iskaznica nakon tog datuma omogućuje legalnu kupnju sredstva za zaštitu bilja. Pritom moraju odslušati osnovni modul izobrazbe u trajanju 15 školskih sati i proći polaganje pismenog ispita sa uspjehom više od 60% pozitivnih odgovora da bi dobili uvjerenje – položio temeljem kojeg stječu pravo na izdavanje iskaznice. Iskaznica se obnavlja naknadno svakih 5 godina sa slušanjem pet školskih sati dopunskog modula i naknadnoj provjeri znanja. Korisnici pri tretiranju moraju koristiti uređaj za primjenu koji će morati redovito pregledavati i nositi znak o pregledu. Do 26. studenog 2014. godine moraju biti u ovlaštenim ispitnim stanicama pregledani svi uređaji za aplikaciju pesticida proizvedeni prije 1995. godine. Svi uređaji moraju biti barem jednom pregledani do 26. studenog 2016. godine, novi uređaji ne moraju na pregled 3 godine. Nakon tog datuma mogu se koristiti samo uređaji za aplikaciju koji ovlaštene stanice imaju znak o redovitom pregledu. Nakon tog datuma učestalost pregleda je jednom u tri godine, nakon zadnjeg pregleda. Sredstva moraju biti skladištena u originalnoj ambalaži, odvojena od hrane i hrane za životinje, izvan dosega djece, uz određene uvjete glede temperature, vlage i svjetlosti. Ako se tijekom ili nakon tretiranja uoči opasnost ili neželjeno djelovanje sredstava i/ili ostataka sredstava o tome treba odmah obavijestiti nadležnog poljoprivrednog inspektora. Ipak, unatoč uspostavi ovakvog jedinstvenog pravnog okvira na razini EU još uvijek se mogu naći ostaci pesticida u tlu, vodi i okolišu općenito. Također, u određenom postotku poljoprivrednih proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla mogu se naći ostaci pesticida iznad maksimalnih razina ostataka. Navedene činjenice dovele su do zaključka da zakonodavstvo EU koje uređuje pesticide ne jamči u potpunosti sigurnu upotrebu pesticida i ne osigurava u potpunosti zaštitu okoliša, zdravlja ljudi, bilja i životinja. Budući je Zakon o sredstvima za zaštitu bilja donesen 2005. a direktiva 2009. Zakon o sredstvima za zaštitu bilja ne sadrži ove sve potrebne odredbe za uspostavu sustava održive održive uporabe pesticida i odredbe u slučaju kada pravne i fizičke osobe ne ispunjavaju ili krše odredbe Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida iz 2012. godine. Zaštita bilja sa smanjenom potrošnjom pesticida će novim zakonom provoditi se na primjeni načela integrirane zaštite bilja i na ekološkoj proizvodnji bilja u smislu Uredbe vijeća br. 834 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda. Poljoprivredna obiteljska gospodarstva moraju biti upoznata i pridržavati se najvažnijih odredaba spomenute legislative kako bi ubuduće bez sankcija obavljala svoju osnovnu djelatnost. Objava i stupanje na snagu novih propisa na razini EU je kontinuirani proces kojim se u budućnosti očekuje daljnja prilagodba jer se europska regulativa stalno mijenja. Prijemom RH u punopravno članstvo EU više se za razliku od prethodnih godina ne hvataju rokovi objave propisa EU objavljeni pred nekoliko ili čak 10-ak godina već se mora uhvatiti korak sa stupanjem na snagu novih propisa u državama članica uz odgovarajuće izuzetke prilagodbe primjene u praksi. SDP će podržati ovaj zakonski prijedlog. Hvala i vama. U ime kluba HDSSB-a Dražen Đurović. Izvolite kolega.

i sve činjenice koje su iznijeli, iznijeli su ih vrlo stručno i kvalitetno pa se ja neću ponavljati u tim aspektima koje su oni iznijeli. Ja ću reći još nešto izvan toga što mislim da bi ovdje vrijedilo vrijedilo spomenuti u ovoj raspravi. Mi kao klub izražavamo žaljenje zbog hitnosti postupka jer vjerujemo da za nas određene stvari u ovom prijedlogu zakona neće biti prihvatljive, a vjerujem da bi u dva čitanja s obzirom da ovo i nije nešto što se mora hitno dogoditi da bi možda bilo vremena da te određene stvari zapravo usuglasimo i izmijenimo. Svjesni smo toga da je dobar dio ovog zakona zapravo praktički u dobroj mjeri prepisan i samo prenesen iz Direktive 2009/128 EZ Europskog parlamenta. I dakle većina tih odredbi je praktički prenesena u ovaj zakon iz te direktive. No, postoje neke stvari koje smo mi dodatno i u ovaj prijedlog zakona unijeli sami, za koje mi smatramo da nisu dobre, da nisu korisne. Dakle, da krenem od kraja. U provedbenom smislu ovaj zakon će biti reguliran pravilnikom. Mi sad imamo na snazi jedan pravilnik, pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknade i način raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjena aktivnih tvari, izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja. On je zadnji put mijenjan u 3. mjesecu prošle godine i sad će se valjda i pretpostavljam donositi još novi pravilnik u koji bi se ugradile odredbe iz ovog zakona. Što vidimo kao problem? Jedan od problema je svakako opseg edukacije koji je predviđen ovim zakonom koji treba provesti? Mi u RH imamo registrirano trenutno oko 192 tisuće OPG-a. Uzmimo u obzir da samo jedna osoba iz tog OPG-a ovim zakonom ih obvezujemo da moraju proći ukoliko misle koristiti profesionalno a pretpostavljamo da ti OPG-i postoje zato što obavljaju neku profesionalnu djelatnost poljoprivrede da 190 tisuća ljudi u ovom trenutku bi trebalo proći osnovnu i dopunsku izobrazbu polaganja ispita i dobiti iskaznicu kako bi mogli dobiti pesticide u zato predviđenim trgovinama za profesionalnu uporabu. Znači oni bi trebali postati profesionalni korisnici. Ajmo recimo neka bude 150 no možda u onim OPG-ima gdje ima više profesionalnih korisnika ili osoba bit će i znatno veći broj. Ministar nije iznio o kojem broju uopće mi mislimo ljudi da ćemo ih sada uvest u tu edukaciju ali ja vjerujem da bi se taj broj trebao kretati oko 150 tisuća. Cijena tog tečaja prema sadašnjoj cijeni Ministarstva poljoprivrede sa polaganjem ispita i izdavanje iskaznice stoji tisuću kuna, znači pojedinačnog tečaja. Za osnovnu izobrazbu, dopunsku izobrazbu, ispit, osnovna izobrazba 600 kuna, dopunska izobrazba 300, polaganje ispita 50, izdavanje iskaznice 40, znači 990 kuna. Ne znam da li će te cijene ostati takve kakve su sada no pretpostavljam da će ostati. Puta 150 tisuća polaznika koje planiramo da ćemo iz educirati za profesionalno korištenje pesticida, to je red veličine ukupne mase oko 150 milijuna kuna koje mi kao država mislimo u relativno kratkom vremenu izvuć iz džepa naših poljoprivrednika, koliko će oni platiti tu iskaznicu, za profesionalnu uporabu pesticida i kome će ići ta sredstva, tih 150 milijuna kuna koliko će te edukacije koštati. Ići će privatnim učilištima, profesorima, osobama koje će provoditi edukaciju a onome kome neće ići, neće ići Hrvatskoj državi. Dakle, mi prepuštamo provođenje ove edukacije, edukatori će ići preko ministarstva ali provedbe edukacije će zapravo provesti privatna veleučilišta, razne ustanove, razne institucije, razni ljudi, jedino RH nije sposobna primjerice preko poljoprivredno savjetodavne službe, poljoprivredna savjetodavna služba ostaje nadležna jedino za izdati iskaznicu. Pa zar mi sami sebe toliko podcjenjujemo da mi možemo jedino napraviti program i nakon toga izdati iskaznicu. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar je naravno i pitanje cijene provedbe te edukacije. Predavači koji predaju u ovom trenutku plaćaju se 120 kuna bruto po satu, 45 minuta je satnica. Mi mislimo da je to puno i da se te cijene mogu smanjiti i da te tečajeve treba normirati da budu jeftiniji i da ih provodi poljoprivredno savjetodavna služba a ne da budu skupi, da opterete poljoprivrednike i i još da na kraju zapravo sredstva završavaju, da naši poljoprivrednici financiraju privatne ustanove, institucije u velikoj masi koje sad moraju provesti ogroman broj tih tečajeva. Dakle, htio sam reć a naravno to će se uredit u nastavku pravilnikom koje donosi ministarstvo na koje mi nemamo utjecaj i zato koristim ovu priliku da zapravo skrenem pažnju na ovu stvar jer tu više nije sad samo riječ o tečajevima koji će provesti za one osobe koje prodaju, sudjeluju u lancu, vele, maloprodaja ili primjene već se odnosi zapravo na sve profesionalne korisnike koji sada moraju proći tu osnovnu edukaciju. I u tom kontekstu mislimo da je to još jedan zapravo em je dodatni parafiskalni namet na samu cijenu poljoprivrednog proizvoda kao i svaki drugi, em je skupo, dakle tisuću kuna je na kraju hrvatska država to prepušta nekom privatnom sektoru da to sve zajedno provede a država mu zapravo samo stvara servis i normu umjesto da ona bude ta koja će to primjerice preko poljoprivredno savjetodavne službe provesti. Također kad je riječ o prekršajnim odredbama i sama uredba ne govori o iznosima prekršajnim odredbi već upućuje na to da bi one trebale biti sukladno težini prekršaja i što je zaista razumno. No kada čovjek radi na traktoru koji ima iskaznicu koji može profesionalno koristiti pesticide ali nema vremena otići s traktora i kaže ženi, napiši na list papira, otiđi molim te i kupi kilu dvije pesticida nekog ona će doći u trgovinu i ukoliko joj taj predavač to da, tada su kazne sljedeće. Minimalna kazna za pravnu osobu, za tu trgovinu je 50 tisuća kuna. Znači, kazna je 50-100 tisuća kuna za pravnu osobu, usto će odgovorna osoba u pravnoj osobi između 3-10 tisuća kuna i konačna fizička osoba između 2-15. Dakle, moramo malo razmisliti, imamo mi tu cijeli niz zakona koji se događaju, imamo kaznene odredbe i moramo zapravo razmislit malo o težini prekršaja i o iznosu novčane kazne koju propisujemo. Mi mislimo da su iznosi novčanih kazni nesrazmjerno visoki, predviđeni težini prijestupa ajde, prekršaja ili ne znam čega i da su u članku 32.i u članku 33.da je trebalo predvidjeti niže iznose novčanih kazni ne ulazeći uopće sadržajno u stavke, to su jednostavno previsoke kazne, budimo realni, to nije razmjerno težini prekršaja. Također imamo u RH ja ne znam koliko ali jako velik broj ljudi koji rade jedan posao a u životu imaju još hektar, tri, dva, četiri voćnjaka. Ja živim u jednom takvom kraju i tu praktički svaki drugi čovjek ima poneki hektar voćnjaka, kojoj kategoriji korisnika pripadaju ti ljudi? Pretpostavljam da će oni moć ući u kategoriju profesionalnih korisnika. Pretpostavljam jer kada je riječ o ovoj neprofesionalnoj i amaterskoj kategoriji korisnika oni kupuju manje-više iste te pesticide samo već razrijeđene, jedina je razlika što ovi mogu kupiti jeftinije pesticide koji su nerazrijeđeni i oni koštaju manje po litri, a ovi amaterski korisnici oni će morati platiti skuplje, zapravo vi ste taj pesticid samo koji će biti razrijeđen u nekoj količini pa ga on neće morati razrjeđivati. Nisu to ne znam kakvi različiti pesticidi, to su de facto manje-više isti proizvodi. Ovo su dvije. Također još jedna stavka, to je pitanje Internet prodaje pesticida. Mi u RH nemamo razvijen Internet prodaju pesticida niti Internet prodaja pesticida nije ništa neuobičajeno u zapadnoj Europi. Uredba također predviđa mogućnost Internet prodaje pesticida. Nisam siguran da smo mi zakonom internetsku prodaju pesticida omogućili jer ne zaboravimo da smo mi tržište radi čega bi nekome u RH bilo zabranjeno da bilo gdje u okviru EU internetom kupi pesticid i kako će ga kupiti ili nekom iz EU kako će ga kupiti u RH. ja se nadam da je to omogućeno odnosno da odredbe ovog zakona to neće omogućiti. Evo zbog ovog što sam sada rekao mi kao klub nećemo biti suglasni sa ovim prijedlogom zakona. Zahvaljujem. Prelazimo na replike na ovo izlaganje. Prvi se javio poštovani kolega Petar Baranović. Izvolite. **Baranović, Petar (HNS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Đuroviću ne znam da li znate ali u vijetnamskom ratu su se pesticidi koristili kao oružje i to na najbrutalniji mogući način iz vrlo jednostavnog razloga oni su jako opasni ako se ne koriste kako treba. To je uvod u moju repliku za koju je motiviralo vaše izlaganje, ovaj zadnji dio vašeg izlaganja vezan uz cijenu da li je potrebno, kako je potrebno educirati ljude za upotrebu pesticida. To je u njihovom interesu, to je u interesu potrošača ovi koji će sutra konzumirati proizvode i uopće pretpostaviti da bi se bez stroge zakonske regule i bez potrebne edukacije u zemlji koja ima jedan od najlošijih kadrovskih profila u agraru moglo na takav način kakav vi zagovarate koristiti pesticide mimo stečevine EU, mimo standarda kojim smo sada prisiljeni prihvatiti ja jednostavno ne mogu shvatiti koja je poruka ovog zadnjeg dijela vašeg izlaganja. Govorite o cijeni od 990 kuna, pa šta bi trebali reći ribari koji za temeljnu naobrazbu potroše desetke tisuća kuna da bi mogli raditi na brodu od ispita za zapovjednika broda pa do ispita temeljne sigurnosti pa protupožarne borbe pa traganja i spašavanja, pa korištenja radara dolazite do cifre od desetaka tisuća kuna ljudi koji zapravo de facto i de iure imaju potpuno isti status u ovom društvu, iste prilike kakve imaju i vlasnici obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Pitanje cijene sata je pitanje tržišne cijene sata predavača. Stavljanja a priori kao isključivog zadatka i odgovornosti Poljoprivredno savjetodavnoj službi u ovoj situaciji je stavljanje dodatnog tereta ljudima koji i onako ako žele raditi svoj posao kako treba, iako će ih sustav prisiliti da rade i imaju šta raditi mimo ovoga. Prema tome, propisivanje i normiranje načina upotrebe pesticida i inzistiranje na edukaciji kadrova je nužno potrebno za svaku odgovornu državu. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku kolega Dražen Đurović. Da, možda se nismo do kraja razumjeli, ja uopće nisam protiv uredbe, uredbu sam pročitao u cijelosti i ove odredbe zakona su na njenom tragu na njenom tragu i istakao sam samo nekoliko stvari u kojima prepoznajem ipak određene nažalost hrvatske specifičnosti. Mi možemo i normirati sve kako je definirano, ali upozoravam na to da je hrvatski proizvod zaista ne konkurentan i mi ne možemo iz dana u dan donositi zakone koji predstavljaju dodatni fiskalni pritisak na krajnji proizvod ako hoćete. Da li ova taksa, da li ovaj namet, da li ovaj tečaj ništa nije skupo ali u konačnici mi stalno iz dana u dan u ovom Saboru opterećujemo cijenu hrvatskog proizvoda koji je konačno nekonkurentan. I ovo će njega opteretiti i cijena ovog tečaja i cijena to sam zaboravio spomenuti, znači i cijena testiranja ovih sijačica i mlaznica i traktora i registracija sve se to konačno samo pretače u završnu cijenu hrvatskog poljoprivrednog ili nekog drugog proizvoda koji postaje sve manje konkurentan zato što ga stalno pritišćemo. A s druge strane sam upozorio da u ovom trenutku ogroman broj korisnika ulazi u taj sustav koji do sada nisu bili i da je šteta što RH tu ne vidi priliku da nešto kao država jednostavno odradi po povoljnoj cijeni brzo, učinkovito koristeći vlastite resurse koje ima jel sa terena iz cijelog niza sredina sredina dolaze ajde da kažem impulsi da Poljoprivredno savjetodavna služba ima itekako prostora da bi taj posao mogla odraditi. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Đurović naravno da u onom dijelu rasprave i u onim pomacima i poboljšanjima glede zaštite i unapređenju u ovom prevažnom području jer svaki uistinu se radi o vrlo rizičnom području gdje svaki incident može biti pogibeljan to je nesporno i da u tom dijelu ta unapređenja pozdravljamo. Ali mi je drago da sam slušao vašu raspravu gdje ste realno prikazali stanje i upozorili na određene okolnosti o čemu sam ja govorio u ranijem prije ovoga glede izobrazbe edukacije da li će poljoprivrednici opet ostati vrlo jednostavno rečeno kraćih rukava. Vi ste to jasno rekli, rekli ste postoji toliko i toliko tisuća obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Ja vam tvrdim da i danas 10 manje ima od tog broja. Svaki dan ih propada 10. I svako opterećenje uistinu u tom smislu je za njih teško prihvatljivo. Njihova egzistencija je na rubu, oni su uistinu u teškim okolnostima da ne vraćamo se na ono što smo rekli nebrojeno puta u ovom visokom domu. I svaki takav napor će za njih dodatno biti težak. I što se događa u tim situacijama? pa nije samo problem dakle ovo, ovo je jedno ključno vrlo važno područje gdje je izuzetno bitno. Ali to je edukacija rukovanja motornom pilom, pa onda rukovanje traktorom. Pa to su edukacija na edukaciju. I šta se događa? Onda ti naši poljoprivrednici dolaze nama u lokalnu samoupravu, u učilišta razna šalju ponude i financira. Neke imaju mogućnost naravno i pomažu, podupiru jer svjesni smo situacije kakva je. Neki naravno ne mogu. I uistinu će im ovo opteretiti, neće biti svi u jednakopravnom položaju a naravno s time se ako se nešto u ovom dijelu o kojem ste vi govorili ne pomogne od strane države, ministarstva, znači da će, neće biti u neravnopravnom, doći će još u goru poziciju nego što je sada a sada se znamo u kakvoj. Hvala lijepo. Đurović. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Da, dakle mi našim poljoprivrednicima nećemo uvesti pesticide, oni njih koriste već desetljećima. Prema tome, mi ćemo sada, samo trebamo provesti jednu određenu edukaciju, jedan dio onih koji možda nisu dovoljno dobro upoznati još dodatno upoznati. To je sve. Prema tome, nije ovo sada uvođenje sada s Marsa pesticida, oni njih koriste i koristiti će ih i dalje. Dakle jednostavno sam htio reći da nije ovo jedini takav. I mislim da je ovo jedna prilika zašto ne, ja sam siguran da ima određenog prostora da se možda nije o tome dovoljno razmišljalo. Nije nikakva destrukcija već prijedlog da se nađe prostora da se zapravo kroz naš sustav koji imamo tih službi i možda još neke druge da mi jednostavno kao država pokažemo da mi možemo nešto sami napraviti. A ne da se sve svede na prepuštanje koje kakvim privatnim učilištima koji što kažete provode tečajeve od nemila do nedraga, svega i svačega, mi smo normiramo kao država, netko to privatno provodi a narod sve plaća. I nije 1000 kuna tako malo, treba ih izvaditi samo u jednom trenutku i nešto platiti pa onda opet za par godina 400 kuna, pa opet za ovo nešto i tako je to stalno. To je jedan način života u koji smo mi uveli svakoga tko se pokuša baviti privatnim poduzetništvom, u ovom slučaju poljoprivredom gdje je to sve teže preživljavati. Prema tome, ovo je samo jedno upozorenje. Slična takva upozorenja sam davao u svim drugim zapravo. Jednostavno ne želim više sudjelovati u stalnom pritisku na hrvatski proizvod u bilo kojoj razini. Mi taj proizvod moramo barem mi ako smo zauzeli stav da ćemo smanjivati parafiskalne namete onda ne bi dio tog lanca koji stalno to dodatno nameće ovom društvu i konačno svakom hrvatskom proizvodu. Sljedeća replika Branko Vukšić. mi smo svi ovdje slušali da nam se sada otvara prilika 500 milijuna stanovnika, veliko tržište. Vi ste govorili o konkurentnosti. Prije svega mi smo nekonkurentni, govorim o poljoprivredi zbog toga što smo mali, što smo zanemarivo mali a drugo što smo jako neobrazovani upravo u ovom segmentu. Ja se tu slažem u potpunosti s vama kada ste govorili o edukaciji o tome kako kako i tko bi trebao educirati. I zbog čega to ne bi činila država. Drugo, slažem se sa gospodinom Baranovićem koji kaže da je jako opasno pesticidi su jako opasna sredstva. Prije svega, hrvatska poljoprivreda jako šteti ekologiji. Upravo neumjerenom neznalačkom upotrebom pesticida. I tu kazne trebaju biti velike, to je ono kažu, prevelika kazna ako pijan voziš, pa nemoj voziti pijan. Nemoj griješiti mislim. Mi se uvijek bunimo da su nam kazne prevelike. Ponašajmo se kako treba, pa to je bar ono nemoj trovati zemlju. Prema tome, po meni nisu, nijedna kazna nije prevelika. Normalno da je velika kazna ako se uzme u obzir da recimo ljudi koji su 37 milijuna oštetili državu pa sada gule krumpire nisu dobili jedan dan zatvora. To nećemo govoriti ali to je onaj državni kriminal, neumjerenost itd.. Ali ovo, mi trebamo, dušik i fosfor truju vodu, naša voda je u opasnosti upravo zbog upotrebe pesticida. I to moramo zaštiti. Moramo zaštiti budućnost naše djece. A to nije, s time da se u potpunosti slažem, da bismo, ali da bismo postali konkurentni seljak se mora obrazovati da bi znao proizvoditi. Da, kolega Vukšić, ova kaznena odredba se ne odnosi na trovanje zemlje već se odnosi na to ako osoba A proda osobi B pesticid a nema iskaznicu da je završila tečaj. To ne znači da je ova osoba pri tome otrovala zemlju niti da će u budućnosti otrovati jer ta ista osoba već desetljećima koristi te pesticide prema uputama kako piše na stražnjoj stranici kutije bez tog tečaja koji ćemo mi sada uvesti. …/Govornik se ne razumije./… slažemo se mi inače općenito, i ja se isto s vama slažem. I posljednja replika Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Đurović, pa kako će država organizirati edukaciju kada nema dovoljno agencije? Trebamo najprije osnovati koju agenciju da bismo mogli imati mjesto edukacije. Kako će poljoprivredna savjetodavna služba organizirati to što vi tražite kada ima samo 226 zaposlenih. Pa lakše je neka oni i dalje rade ono što ne rade a neka drugi naprave ono što bi oni trebali i za to dobiju novac. Pa to je najlakše tako na račun države privatnike uvijek dobro hraniti. Ali nažalost hrvatski narod se nekvalitetno hrani. Mi uvozimo hranu i to najnekvalitetniju na svijetu i plaćamo najskuplju. Mi hranom umjesto da hranimo čovjeka mi ubijamo čovjeka čovjeka i zato je važno zdrava hrana i važna je uporaba pesticida. Ali nešto ću i kazati što unaprijed kažem da mi je žao što to moram sad ovdje kazati. Mislio sam da predstavnik Vlade želi praktično demonstrirati upotrebu pesticida pa je poveo pomoćnika koji se tako na neki način i odjenuo kao da će to radit samo nema još zaštitne maske i kacige. Gospodine ministre, ovo je Hrvatski sabor i mislim da niste trebali dopustiti svom pomoćniku da takav dođe u Hrvatski sabor jer ne uklapa se u kodeks ponašanja u Hrvatskom saboru, uobičajeni kodeks.

to nema veze s ovim što je govorio Đurović i ovo uopće nije replika i vaše ponašanje odudara od uobičajenog ponašanja u Saboru. Odgovor na repliku, kolega Đurović. Izvolite.

bujanje nekontroliranih odnosa između države, agencija i privatnog sektora. Nije ovo nikakav krucijalni primjer, ovo je samo slika zapravo odnosa koji mi stvaramo. Država se praktički izvlači izvlači od svoje odgovornosti da nešto provodi i prebacuje to u raznoraznim oblicima na neki privatni sektor i u ovom slučaju ja vjerujem da bi ljudi u Poljoprivredno-savjetodavnoj službi te tečajeve provodili bez problema, da bi oni mogli dodatno zaraditi primjerice u popodnevnim satima, da bi cijena mogla biti upola niža i da bi to zapravo moglo biti i država da bi bolje zaradila i da bi to zapravo moglo biti na korist i države i hrvatskih građana. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Za riječ se sada javio ministar. Izvolite ministre. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Zapravo se nisam imao namjeru javljati poslije izlaganja klubova nego na kraju u završnoj riječi, ali s obzirom da je ovdje otišla rasprava opet u širinu, otišla sa strašno puno netočnosti, nijednog trenutka neću prejudicirat pa reći zlonamjernosti ali sam zato dužan da odgovorim na ovih par stvari i razjasnim možda da ne bi opet u daljnjem tekstu otišli kroz replike u krivom smjeru. Problem hitnosti postupka, EZ zakon mislim da sam za sebe dovoljno govori zašto ide po hitnom postupku. Jedan zakon stavljamo van i kao potpuna implementacija uredbe na koju ste našli dosta primjedbi, prvenstveno u ovome dijelu opsega edukacije cijena i potencijalnih izvršitelja same edukacije. Kad govorimo o opsegu čini mi se da je točno naznačeno koliko i ona je propisana čak u nižim iznosima broja sati nego što treba, a neka dva su rekla ja ću ovdje to još jednom potvrdit da je zapravo obrazovna struktura našeg sela, naših poljoprivrednih proizvođača i naših obiteljskih gospodarstava katastrofalna. Radili smo jednu pripremu prije par tjedana, prezentacije sa EUROSTAT-ovim podacima, sa podacima koji su bili izuzetno točni gdje 95% naših poljoprivrednih proizvođača vlasnika OPG-a se bavi poljoprivrednom proizvodnjom na osnovu iskustvenog bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom. Samo 5% ima ili osnovno poljoprivredno obrazovanje u iznosu mislim 2,68% odnosno 2,nešto ima višu, visoku ili veću naobrazbu. Ako to uspoređujemo i kompariramo sa EU 27 a onda smo napravili još komparacije dodatno i sa EU 15 starim zemljama gdje je taj omjer obrazovanih u odnosu na ove koji se bave iskustveno 50-50. Čak smo porazni u odnosu na EU 12, znači nove zemlje članice gdje gotovo 32,5% gotovo 32,5% je onaj dio obrazovne strukture u odnosu na one koji se bave iskustvom. Radili smo komparacije i sa pojedinim zemljama članicama pa govorimo koji su nam susjedi, Mađarska, Slovenija, Austrija, Poljska i mogu vam reći mogu vam poslat tu prezentaciju pa da vidite kakva je obrazovna struktura i zašto smo se odlučili. Ne samo zato što nam je de facto i Direktiva 2009 to naložila i što moramo radit nego zato što je to nužno, … sa ciljem zaštite okoliša i prirode, ali i sa ciljem smanjenja troškova tih istih poljoprivrednih proizvođača. Kada govorimo o cijeni naobrazbe, da ste malo bolje kolega proučili onda bi vidjeli da smo raspisali maksimalni iznos koji se mora platiti za sve ovo što je predviđeno edukacijom, govorimo maksimalni iznos što ne znači da tržišna utakmica tih loših potencijalno konzultanata koji će doći ili dolaze iz privatnog sektora neće smanjiti tu cijenu. I također smo propisali onoga tko izdaje iskaznice, to je tijelo, to je institucija, savjetodavna služba. Da li negdje po ovom zakonu ste kolega iščitali da savjetodavna služba sa svojim velikim brojem stručnjaka, a vi ste rekli koliko ih ima i struktura Poljoprivredno-savjetodavne službe je 99,5% visoka i na gore. Da li oni se neće moći prijaviti za vršenje naobrazbe odnosno …, da li to negdje piše u zakonu? Ja to ne vidim. Ja ću vam reći da 150 njih već sad ima rješenje da su educirani i da mogu raditi predavanja, da će kao institucija, kao i svaka druga institucija dobiti rješenje samo ako ima dovoljni broj predavača koji će moći pokrit određene regije i države. Mi smo mogli zabranit drugima da rade taj posao, a normalno da smo svojim stručnjacima omogućili da vrše savjetodavnu službu odnosno edukaciju za ovo što moramo napraviti. Još jedna stvar o kojoj ste govorili, govorili ste o parafiskalnim nametima. Nisam vas čuo da ste rekli da je možda mala pohvala Ministarstvu poljoprivrede što je u dvije godine skinulo 700 milijuna kuna parafiskalnih nameta od opće korisne funkcije šuma, vodnog doprinosa do zadnjeg paketa kada smo skinuli 238 milijuna od 1.1. preostalih parafiskalnih nameta. Jedan od parafiskalnih nameta je bio i doprinos za Poljoprivrednu komoru u iznosu od 10 milijuna ili 0,5% za isplaćene potpore. Netočno je bilo kad ste govorili o broju onih koji će biti dužni proći ove edukacije, jer da ste pogledali malo plan vidjeli bi da do 26.11.2015. godine to moraju proći profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici koji moraju imati certifikat. Da smo si malo bolje pogledali podatke vidjeli bi da zapravo imamo 95000 do 10000 onih koji su podnositelji zahtjeva za potpore u poljoprivredi. Njih možemo smatrati aktivnim poljoprivrednicima odnosno nekim koji su profesionalci. I ako i tu ima još prostora za sređenje baze i dobivanje … …/Upadica Amateri, pitanje amatera, hobisti u poljoprivredi. Posebna paleta proizvoda i oni će kupovati po drukčijem načinu, ali ne profesionalna sredstva i neće se raditi sa sredstvima kao do sada. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na ovo izlaganje imamo prijavljene dvije replike. Prvo Stjepan Milinković. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa gospodine ministre, ja nisam primijetio toliko puno netočnosti. Možda ima netočnosti nekad u našim istupima i dozvoljeno je to. Naravno nema više onog instituta ispravka netočnog navoda, ali moguće ja i nisam toliko primijetio. Ne daj bože da bi bilo zlonamjernosti. Ove naše primjedbe su sve sa svrhom dobronamjernosti, sa željom da se ukaže na određene probleme. To vam želimo reći baš zato što ste vi danas ovdje, jer vi uporno želite reći kako je situacija na našim selima, u našoj poljoprivredi sjajna. Ja vam ponavljam ponovo ovdje selo je pred slomom, gotovo. Jednostavno je gotovo. Vidite svi ovi parametri, parametri, pokazatelji koji govore o proizvodnji mlijeka, mesa, sve je to naravno govori loše. Ali druga stvar kolega Đurović i ja želimo reći o tome da ljudi jednostavno nemaju i da ne mogu isfinancirati. Vi ste i danas u vašem istupu u aktualnom prijepodnevu govorili da će da će bit velika sredstva i glede ovih programa itd. Ali onda kako god bilo nekako se to pomiče. Sad će bit razmatrano pa će natječaj biti negdje u 9 mjesecu. Ja želim reći gospodine ministre ako će biti u 9 mjesecu bojim se da se onda ne sije, ne sije se onda ni kukuruz niti neke te kulture i da će to biti otegotna okolnost za naše Na repliku odgovara ministar Jakovina. prvi dio potpore ide u idućih petnaestak dana u iznosu od milijardu i trideset milijuna, a u drugom dijelu odgovora bilo je riječi o sredstvima Fonda ruralnog razvoja koji ide na osnovu projekata. I mislim da sam vrlo jasno objasnio da cijela zakonska regulativa je usvojena tek 16.12.2013. godine nakon tri godine rada na zajedničkom, na reformskom paketu, novom reformskom paketu zajedničke poljoprivredne politike za Još ću vam jednom ponoviti. Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske i moje ministarstvo šalje prvo od svih država članica prema Komisiji ovaj tjedan. Kada govorimo o ispravku netočnosti ja sam odmah napravio …/Govornik se ne razumije./… nisam rekao da su zlonamjerne, ali jedna je obaveza naša koja nam je usuglasiti ili uskladiti naše zakonodavstvo sa uredbama koje smo citirali, a druga je stvar da smo birali u tim mjerama i kad smo čak govorili o visini kaznenih odredbi mogu vam reći po svim ovim stvarima koje ste naveli da smo u trećinu cijene u odnosu na kazne koje su u Republici Sloveniji. Znači, vodili smo izuzetno računa i o socijalnoj osjetljivosti i stanju teškom na hrvatskom selu tako da smo i cijene edukacije stavili niže nego što su uobičajene u drugim zemljama EU, a pogotovo i u ovome kaznenom dijelu, pogotovo u prijelaznom periodu. Ali neke stvari se moraju napraviti, moramo na neki način dodatno educirati i omogućiti našim poljoprivrednim proizvođačima da bi opet i s ciljem pojeftinjenja svoje proizvodnje koristili i zaštitna sredstva, odnosno pesticide u pravim koncentracijama, u pravim količinama sa pravim izborima i tako manje novaca trošili i bacali nepotrebno u proizvodnju. Dakle, što se tiče cijene održavanja tih edukacija dosadašnja praksa ovih tečajeva koji su se održavali, osnovnog programa izobrazbe 3000 kuna pokazala je da su svi koji su do sad držali te tečajeve držali maksimalno dopuštene cijene. To otprilike možete i vidjeti na web stranicama onih koji oglašavaju tečajeve danas koji ih provode za za profesionalne korisnike, odnosno za ove koji su do sad imali tečajeve da su svi imali oglašene maksimalne cijene. Ja sam ih pogledao nekoliko onih koji oglašavaju tečajeve. šta je to kod nas? Kod nas je naravno kao i sa cijenom benzina kad je država proglasila maksimalnu cijenu odmah je to bila cijena koju su svi držali. Nije nitko išao ispod maksimalno dopuštene, pa je išao na pola recimo te cijene. Tako je to i sa ovim. Dakle, ovo maksimalno dopušteno bit će zapravo cijena i neće biti nikakve konkurencije. U Požegi gdje ja živim s obzirom da su kriterij za predavače za ovaj broj modula vrlo složeni, u Požegi di ja živim priprema se samo jedno veleučilište i ono će nositi edukaciju tako će biti u većini sredina i tu nikakve posebno konkurencije neće biti, nikakvog snižavanja cijena neće biti, a što se tiče broja OPG-a da, mi imamo 90 i državnog poticaja, da to ne znači da iz jednog OPG-a ili iz jedne tvrtke neće biti pet ili deset profesionalnih korisnika koji će se educirati. Ne mora, zašto bi bio jedan. Zar samo jedan treba znati nešto o primjeni pesticida u jednom OPG-u, u jednom obrtu ili jednoj tvrtki ili ih možda treba znati svi koji se s time bave ako ih želimo sve educirati. Jakovina. **Jakovina, Tihomir (SDP)** Pa intencija u zakonu se vidi, odnosno obaveza OPG-a da imaju minimalno jednog koji će biti obučen, koji će imati certifikat i koji će zapravo voditi cijeli sustav zaštite na tom OPG-u. Ukoliko je OPG toliko velik velik i ima veći broj zaposlenika vjerojatno je onda u interesu vlasnika da obuči što više ljudi da mu kvalitetno radi sa zaštitnim sredstvima, s pesticidima, radi što manje troškova i ima bolje i kvalitetno pripremljene strojeve i ima manje gubitke. Minimalno jedan ako govorimo. Malo je kontradiktorno ovo kolega što velite, sad velite učilište. Mi nismo imenovali da bi bila, propisali maksimalnu moguću cijenu i onda imenovali jednu instituciju koja to radi. Onda bi to bio monopol. Na ovaj način budite sigurni da ćete u Požegi imati konkurenciju u savjetodavnoj službi. Ja to znam. Evo, vaše je veleučilište ali sigurno će biti i savjetodavna služba koja će ponuditi tu usluge i siguran sam da neće biti jednake cijene. Pa ćemo vidjeti onda da li će tržište odrediti da i ta usluga edukacije bude niža. Ja sam siguran da da.

Da danas raspravljamo o nekoj političkoj temi ja bih dozvolio ovakva slobodna i proizvoljna tumačenja i gledanja na ove probleme. Ono što u ovom Saboru je sigurno dozvoljeno da svaki i zastupnik ima pravo reći u ime svog kluba, u ime svoje, svoje razmišljanje. Ovdje radimo, donosimo jedan zakon koji je od velike važnosti za RH, za njene građane, za poljoprivrednu proizvodnju i za okoliš. I nijednog trenutka ne doživljavam ovaj zakon da nas je na ovo prisilila EU. smatram kao osoba koja je ove struke da je bilo dosadašnje stanje u RH nedozvoljeno načini na koji smo koristili herbicide, pesticide i insekticide. To su sve otrovi vrlo visokog stupnja i u ne tako davnoj prošlosti od obiteljskih gospodarstava, poljoprivrednih proizvođača nismo imali nerijetko trovanja i intoksikacije do trovanja djece koja su došla nekontrolirano do pojedinog preparata koji su opasni za ljudsko zdravlje. Ja prije svega kao zastupnik i kao član i ispred kluba HNS-a gledam na gledam na ovaj zakon koji je kompleksan i koji na kvalitetan način uređuje kompletan sustav upotrebe zaštite, korištenja, distribucije, kontrole i da je u tome svemu prisutna javnost. I zato ovakav način i pozdravljam. Ono što bih rekao na početku da sa zadovoljstvom prihvaćam i ime ovog zakona, to je Zakon o održivoj upotrebi pesticida. Jer intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju više se ne može zamisliti da ona bude konkurentna, da bude kvalitetna bez upotrebe pesticida, herbicida i insekticida jer nove selekcije i biljnih vrsta su biljnih vrsta su navikle na ovakvu zaštitu jer su previše osjetljive i zato smatram da je ovaj naziv o održivoj upotrebi da je on najmanje štetan. Kad bi ovdje otvorili temu da li su pesticidi štetni isto kao i tema kad bi otvorili o lijekovima da li su lijekovi štetni. Nema univerzalnog lijeka koji nije štetan i nema univerzalnog herbicida ili pesticida koji nije štetan. Ali ovdje kao društvo moramo voditi računa da ta štetnost bude što manja po pitanju ljudskog zdravlja, po pitanju zdravlja životinja, po pitanju utjecaja na okoliš. Stupanjem i donošenjem ovog zakona prestaju važiti zakoni o sredstvima za zaštitu bilja, NN 70/2005. godine i 25/2009. i 80/2013. godine. Razlog zašto donosimo potpuno novi zakon jer je veliki broj članaka, više od 70% 70% članaka je ukinuto, a zakon nije sadržavao sve potrebne odredbe za uspostavu sustava održive uporabe pesticida. Predloženim zakonom o održivoj uporabi pesticida u potpunosti se uređuje sustav održive uporabe pesticida i uklanja postojeća manjkavost. Ovim novim zakonom jasno se reguliraju odnosi i odgovornosti u prometu i uporabi pesticida. Ono što nije bilo dobro dosada to smatram da je dobro i ono što je svakako dobro da je najbolja preventiva kod uporabe pesticida sigurno dobro educirani proizvođač. Ovdje smo već više puta čuli kvalifikacijsku strukturu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja je više nego porazna i to je jedan od razloga nekonkurentnosti. Ako gledamo starosnu strukturu obiteljskih gospodarstava u RH tada vidimo da obiteljska gospodarstva ispod 40 godina da ih je svega negdje oko 8% u RH. To je odnos starosti u odnosu sa EU također vrlo loše. Ono što bih rekao da RH i Ministarstvo poljoprivrede i naša obiteljska gospodarstva nisu dočekala nespremno ovu novu regulativu i ovaj novi zakon da od 2010. godine obiteljska gospodarstva su educirana i kroz vodič dobre prakse u kojem su se obiteljska gospodarstva educirala o načinu korištenja pesticida, o načinu čuvanja i uklanjanja ambalaže. Ono što je važno kod ovog zakona da veliku odgovornost imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva i savjetodavna služba na terenu koji trebaju u jednom kratkom vremenu kratkom vremenu doći na kvalitetnu razinu educiranosti kod upotrebe pesticida. Iako je EU u svom pravnom okviru vrlo stroga i vrlo temeljita u provođenju i i kontroli pesticida ustanovilo se da ta kontrola nije dovoljna, da se u hrani, tlu, vodi okolišu da su pronađeni ostaci pesticida iznad maksimalnih razina što kažem nije dobro jer u biti u biti ti pesticidi ponovo dolaze do ljudi, do životinje na takav način, sami sebe i trujemo na jedan način. Iz tih razloga EU 2002.godine na razini EU usvojena je tematska strategija o održivoj uporabi pesticida koja uspostavlja niz mjera za postizanje općega cilja, smanjenje rizika za okoliš, zdravlje, ljudi i životinja. zakonima pesticidi u RH bili su dostupni svakoj osobi neovisno o njegovoj stručnoj spremi, o njegovom znanju i o njegovim godinama. Bilo je bitno da imaš novac i možeš kupiti proizvod kakav hoćeš. Ovdje se otvara mogućnost da nepoznata osoba može takav jedan otrov pogotovo ovi otrovi, pesticidi koji oznaku nose t plus i tako staviš u riječno korito, napravio si ekocid, uništio si okoliš, uništio si sve. Pa tko je za to odgovoran? Pa između ostalog i onaj koji je to prodao. Sa načinom uspostave sustava kontroliranja to je fitosanitarni informacijski sustav, Ministarstvo će u svakom trenutku znati tko je kupio koji preparat i to može biti trag kod pronalazaka i onečišćivača i koji ugrozuju okoliš i pitanje vode. Ono što je također bitno da je programom izobrazbe bio obuhvaćen do sada samo jedan dio savjetnika u maloprodaji a sada se ta izobrazba prenosi i do onih samih korisnika. Ono što novi zakon uvodi, točno se uvode uvjeti, načini, distribucije i prodaje pesticida, redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida, to je regulirano člankom zatim elektronička evidencija, fitosanitarni informacijski sustav. Utvrđene su također i stručne institucije sa stručnim zadaća provedbe ovog zakona. Također ovaj zakon što dosadašnji zakoni nisu regulirali, donosi se sa posebnim postupkom uporabe i primjena pesticida tretiranjem iz zraka. Ovdje imamo mogućnost pogotovo mi koji dolazimo iz Osječko-baranjske županije gdje u vremenu kišnih godina imamo najezdu komaraca do sada to su bile specijalne procedure i gotovo nemoguće korištenje avijacije u tretiranju i zaštiti građana od komaraca a ovdje upravnim aktom ministarstvo i ministar moći će izdati nalog kod posebnih velikih najezda komaraca da se i izvrši i javi tretiranje. To smatram da je dobro ali ovdje se vodi računa sigurno s obzirom na stručno povjerenstvo za pesticide, da se vodi računa o onim pesticidima kod kojih je karenca što manja. Ono što je također bitno da Ministarstvo poljoprivrede prikuplja podatke i praćenja rizika te provedbu nacionalnog akcijskog plana za postizanje u državi uporabe pesticida. Upravni nadzor nad provedbom ovog zakona vrši Ministarstvo poljoprivrede a inspekcijski nalaz vrši Poljoprivredna inspekcija koja je pri Ministarstvu poljoprivrede. Cilj ovoga zakona je postizanje i održive uporabe pesticida, smanjenje rizika i negativnih učinaka od uporabe pesticida na način koji osigurava visoku razinu zaštite i zdravlja ljudi, životinja te zaštitu okoliša i očuvanje biološke raznolikosti uvođenjem obaveze primjene temeljenih načela integrirane zaštite bilja za suzbijanje štetnih organizama. Također i neokemijske mjere zaštite bilja radi postizanja održive i konkurentne poljoprivredne proizvodnje. Ono što je također bitno u ovom zakonu da će Ministarstvo promovirati sve mjere zaštite bilja sa smanjenom upotrebom pesticida. Promocija prihvatljivih pesticida koji su najmanje toksični. Ono što je bino u ovom zakonu da će svako obiteljsko gospodarstvo, svaki korisnik imati preporuke i informacije o izvještajno prognoznim poslovima i javno su dostupne korisnicima pesticida na regionalnoj razini, na internetskim stranicama savjetodavne službe i Hrvatskog centra za poljoprivredu i hranu tako da obiteljsko gospodarstvo u svakom trenutku moć će dobit informaciju o kojim pesticidima, insekticidima, herbicidima i koji su najbolji za upotrebu. Hrvatska narodna stranka će prihvatiti za zadovoljstvom ovaj zakon i ove mjere koje donosi ovaj zakon će popraviti kvalitetu i uvest će više reda. Ono što bih rekao na kraju da je ovaj projekat koje ministar poljoprivrede gospodin Jakovina obavio u dogovoru sa županijama po pitanju transfera znanja i da se pitanje edukacije prenese prema Europskim fondovima, mislim da je to dobar projekat i na takav način bi naša obiteljska gospodarstva mogla dobiti i bolju i konkurentniju cijenu. Kod ovoga svega bih na kraju rekao da ovdje moramo voditi brigu o zaštiti okoliša, zaštiti, zdravlju ljudi i životinja i na takav način ako budemo provodili ovaj zakon mislim da ćemo biti svi zadovoljni. Normalno u tržišnoj ekonomiji nitko ne može reći koja će biti cijena. Ja vjerujem da će biti ona cijena koja bude najpovoljnija a u ovom zakonu točno je definirano one institucije u hrvatskom društvu koje mogu vršiti izobrazbu kontrolora, to su poljoprivredni fakulteti u Zagrebu, Osijeku, Institut i ostali. Hrvatska narodna stranka će prihvatiti ovaj prijedlog zakona. Zahvaljujem. Imamo prijavljenu repliku Stjepana Milinkovića. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Mandić, primijetio sam vaš navod gdje ste rekli da vi ne bi dozvolili da ne dozvoljavate ovakav način rasprave. Ovdje u ovom Visokom domu niste niti vi niti ja za to određeni da dozvoljavamo, nama dozvoljava Poslovnik, dakle da komentiramo nekad manje, nekad više uspješno određene stvari pa i vaša sama rasprava kad govorite i uspoređujete herbicide i lijekove kao štetne. Ja vam želim reći, herbicidi su štetni vama za zdravlje, a lijekovi su korisni, imaju određene nuspojave koje naravno čuli ste u onim reklamama treba prijaviti ili liječniku ili ljekarniku. Dakle, to su te stvari. u svakom slučaju pozdravljamo, rekli smo to, ali upozoravamo na okolnosti gdje naši poljoprivrednici su u teškim okolnostima i mi se snalazimo. Ja sam ponosan da u svojoj jedinici lokalne samouprave svaku takvu namjeru podržavamo, sufinanciramo i educiramo i osposobljavamo, naravno u suradnji i sa fakultetima. i sa fakultetima. Ali što ste govorili glede dobne strukture naših poljoprivrednika, točno je to nažalost. Ali je bilo posljednjih godina itekako broj mladih ljudi, itekako veliki broj branitelja koji su se odlučili na poljoprivrednu ali nažalost u ovim okolnostima što im se dogodilo ove dvije godine su slomljeni i brojni su propali. Tu je problem, imali smo itekako potencijala da razvijamo tu proizvodnju, da tu strukturu promijenimo, ali sada smo tu gdje jesmo, evo. Hvala lijepo.

da su lijekovi su štetni, a pesticidi su otrovi. Je, pitanje je samo doze. Vi ako imate, ako popijete bilo koji lijek… … niste imali istu formulaciju za lijekove i za pesticide. Ukoliko nije doza kvalitetna i najbolji lijek je štetan i najbolji pesticid je otrov. Vi ste govorili ovdje su štetni, a pesticidi su otrovi. Ono što bih rekao po pitanju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, možemo reći da možemo biti zadovoljni sa tradicijom i sa kulturom obiteljskih gospodarstava i da su oni nešto donijeli. Ali je obaveza sviju nas, cijelog društva da tražimo da ti ljudi koji imaju ljubav prema tom svom poslu, da im damo alate da budu kvalitetniji i bolji jer imamo dobre temelje. Oni imaju ljubav i prema zemlji i prema životu i prema svemu i na tome nadogradimo ovaj sustav. Sad imamo prijavljenu i pojedinačnu raspravu Mirele Holy. Pa na samom početku ove rasprave htjela bih vas sve podsjetiti da je moderni pokret zaštite okoliša započeo sa knjigom Silence Spring, odnosno Tiho proljeće američke znanstvenice i aktivistice Rachel Carson koja je objavljena 1962. godine. Ova je knjiga dovela do zabrane DDT-a, nažalost nakon što je Rachel Carson umrla, te uspostave američke agencije za zaštitu okoliša. Danas 52 godine nakon objave ove knjige još uvijek trujemo okoliš sa prekomjernim količinama, izuzetno štetnih agrokemikalija i zbog toga se nadam da će ovaj zakon doista zaživjeti u praksi i tako pokazati da Albert Einstein ipak nije bio u pravu kada je rekao "samo su svemir i ljudska glupost bezgranični, za svemir nisam siguran". Dakle, pozdravljam ovaj prijedlog zakona, odnosno odluku da se donošenjem ovog zakona kojem je cilj ispraviti manjkavosti važećeg Zakona o zaštiti bilja i kojim se nastoji usklađivanje s europskim direktivama dodatno povećati sigurnost i zaštita biljaka, ljudi i životinja. S ovim zakonom nalazimo se negdje na sredini posla ili na sredini puta između konvencionalne upotrebe sredstava za zaštitu bilja, odnosno pesticida i puno strože primjene koja bi na ekološkoj bazi dovela jednog dana, nadajmo se što prije do potpunog do potpunog isključenja upotrebe kemijskih sredstava u poljoprivredi. Smatram da ovaj prijedlog uglavnom pokriva područja koja se moraju uzeti u obzir prilikom razmišljanja o održivoj uporabi pesticida, a pomnim proučavanjem informacija koje su uputile zainteresirane javnosti, drago mi je što su neka konkretna mišljenja i prijedlozi i bili uzeti u obzir, odnosno prihvaćeni su. Izobrazbe ili edukacija koja je potrebna rukovoditeljima pesticida je svakako jedna od glavnih novosti koja je naravno prijeko potrebna kao i posebna kontrola svih rukovoditelja pesticidima, tako da u Hrvatskoj više nećemo dopustiti da se otrovna sredstva za zaštitu bilja mogu koristiti, odnosno može doći do njih bez potrebnih certifikata, dozvola, iskaznica, odnosno samo uz predočenje novca i davanje novca. No u zakon kao i u Pravilnik o edukaciji svakako je potrebno unijeti i odredbu koja se odnosi na edukaciju šire javnosti, u čijoj će se blizini koristiti pesticidi. Osim konstantnog naglašavanja kako će se pesticidi primjenjivati na način koji će najmanje ugroziti zaštitu i zdravlje ljudi i životinje, nigdje nije spomenuto niti razrađena kakva su prava stanovnika u čijoj se blizini koriste pesticidi, kao ni procedure u slučaju posljedica njihovog štetnog utjecaja na njihovo zdravlje. Također, postojale su polemike oko toga smije li se pesticid primjenjivati iz zraka. Pohvaljujem njegovu zabranu iako smatram da bi stavak 2. u članku 16. koji uređuje ovu primjenu, trebao biti definiraniji. Pravilnikom će se odrediti posebni slučajevi u kojima primjena iz zraka može biti dopuštena, no u zakonu bi trebala stajati svrha zbog koje bi eventualna takva primjena mogla biti dozvoljena. U članku 26. koji se odnosi na naknade i na troškove, osim u pravilniku koji će se naknadno donijeti trebalo je utvrditi barem okviran iznos troškova za izobrazbu, kontrolu strojeva i njihov pregled pogotovo iz razloga što te troškove snose pravne i fizičke osobe odnosno potencijalni rukovoditelji pesticidima. To bi posebno koristilo onima koji dopuštanje za tretiranje pesticida imaju te se moraju odlučiti hoće li pohađati izobrazbu ili će pohađati izobrazbu ili će se samostalno pripremiti za ispit čije je polaganje uvjet kako bi nastavili s poslom, a s obzirom na financijsko stanje u državi o svakom se trošku prije svega treba Generalno ponavljam kako su područja potrebna za postupak potrebe integrirane zaštite bilja postojeća iako su ta područja u ovom zakonu slabije dorađena i previše općenita. Smatram kako bi bilo za jednostavnije informiranje i bolju organizaciju samog posla kada bi većina relevantnih stvari bila na jednom mjestu te kada bi svi članci u ovom prijedlogu zakona bili uređeni kao primjerice članak 7.koji 7.koji se odnosi na iskaznice. Mjere, alternativni postupci ili tehnike zaštite bilja kako bi se smanjila ovisnost o pesticidima trebaju biti navedeni u zakonu. Ovako imamo još uvijek prilično nejasan odmak u razlikovanju između tradicionalne primjene kemijskih tvari u pesticidima. Integrirana zaštita bilja dobar je početak na putu prema integriranoj proizvodnji u poljoprivredi koja je obaveza svih zemalja članica EU, ali ne uključuje nužno i direktan upis u integrirani sustav proizvodnje. Moram priznati da me iznenadilo kada sam u tablici savjetovanja sa zainteresiranom javnošću pročitala da je Ministarstvo poljoprivrede odbilo primjedbu ili prijedlog Agronomskog fakulteta u Zagrebu koje im je predloženo da se u zakonu točno definira pojam pesticid. Naime u članku 3.koji daje obrazloženje pojmova i termina koji se koriste u zakonu ne daje se konkretna definicija pesticida čije je održivo korištenje predmet ovog zakona već se suhoparno i birokratski odredba poziva na navode uredbe EU parlamenta koje termine pesticida i biocida definiraju. Sam zakon se većim dijelom bavi nužnošću bolje educiranosti i informiranosti korisnika o korištenju pesticida pa smatram da bi logika stvari nalagala da ministarstvo ne komplicira pozivanjem na odredbe uredbe već da jednostavno prepiše definiciju iz uredbe u sami tekst zakona. Nisam baš sigurna da svi koji čitaju ovaj zakon pa ni oni kojima je ovaj zakon prvenstveno namijenjen znaju što su pesticidi i koje sve agrokemikalije spadaju u pesticide i ne smatram da bi trebalo biti toliko teško nabrojati da u pesticide ubrajaju između ostalih algecidi odnosno sredstva za suzbijanje algi, avicidi sredstva za zaštitu od ptica, akaricidi sredstva za suzbijanje štetnih grinja, arboricidi sredstva za suzbijanje rasta luga, baktericidi sredstva za suzbijanje bakterija, fungicidi oni koji suzbijaju gljive, herbicidi sredstva za suzbijanje korova, insekticidi sredstva za suzbijanje štetnih kukaca, moluskicidi sredstva za suzbijanje puževa, nematocidi sredstva za suzbijanje štetnih oblića, rodenticidi sredstva za suzbijanje štetnih glodavaca i virucidi sredstva za suzbijanje virusa. Slabošću ovog prijedloga zakona smatram iznimno veliki broj podzakonskih propisa, mahom pravilnika. Ukoliko sam ih dobro izbrojala njih čak 18 odnosno 18 propisa koje Vlada mahom Ministarstvo poljoprivrede dužno donijeti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Poznato je naime kojom se brzinom i s kakvom učinkovitošću u Hrvatskoj donose uredbe i pravilnici, naputci i slično. S obzirom na iznimno veliki broj ovih podzakonskih propisa sumnjam da će svi ovi propisi biti donijeti u roku. Smatram i kako je zakonom trebalo propisati u dijelu koje se odnosi na informiranje javnosti te inspekcijski nadzor, sadržaj deklaracije, etiketa na pesticidima s točnim podacima o načinima korištenja te upozorenjima te kažnjavanje onih koji stavljaju netočne, nedovoljno precizne ili nedostatne informacije na deklaracije. U članku 27.koji se odnosi na troškove navodi se da se troškovi provedbe programa postregistracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja iz članka 68.predmetne uredbe financiraju iz državnog proračuna. ali bilo bi dobro kada bi predlagatelj u tekstu zakona definirao što to točno znači postregistracijska kontrola pesticida. Bez ikakve sumnje edukacija i kvalitetno informiranje korisnika ali i šire javnosti o održivom korištenju pesticida je ključna u smislu zaštite zdravlja ljudi i životinja te okoliša. Teško je vjerovati da bi poljoprivrednici mogli prekomjerno koristiti ove izuzetno opasne kemikalije, koje su i skupe ali nažalost dobivam dosta informacija s terena to se nažalost jako često čini. S pesticidima se iako su skupi ne štedi, a nerijetko ih se upotrebljava i suprotno uputstvima pa se tako koriste prije kiše, budu sprani pa se ponovno bacaju na poljoprivredne površine. Rezultati su obolijevanje od zloćudnih bolesti korisnika pesticida, prekomjerne količina pesticida u proizvedenoj hrani, mutagene promjene na sljedećim generacijama, isušivanje zemljišta i kontaminacija nadzemnih i podzemnih voda. U tom smislu kontrola provedbe ovog zakona biti će ključna i nadam se da će Poljoprivredna inspekcija biti dorasla ovome zadatku.

Međutim vrlo teško će se to postići zbog toga što je ta industrija koja proizvodi toliko moćna da je ovo što biste vi htjeli ili što bi ja htio i mnogi drugi zapravo čista utopija. Interes je puno jači od zdravlja ljudi to znate i na mnogim drugim primjerima. U Zagrebu postoje dućani sa zdravom hranom sa zdravim poljoprivrednim proizvodima. U tim dućanima se ta hrana jako dobro prodaje. U blizini gdje stanujem postoji jedan takav dućan u kojem se proda do popodneva sva roba. Zato da bismo postali zemlja koja proizvodi tu hranu ovaj zakon treba biti još rigorozniji, još veće kazne i zemlja se treba suprotstaviti mnogim i uredbama EU, ali vjerojatno se to neće. Bila je neka statistika mi uvijek dižemo ruku za kao i ovdje u Saboru kada je europski zakon onda svi moramo dići ruku za pa sam rekao u svom klubu da ja više ne dižem ruku za jer smo dio EU, onda najbolje da svi skupa se dogovorimo da ćemo za sve biti za. Zdravlje ljudi je na prvom mjestu i mi možemo biti konkurentna zemlja a naročito zato što je 20 godina zapušteno, imamo pola zapuštene zemlje u Hrvatskoj koja nije ugrožena pesticidima, ali to treba biti opredjeljenje Vlade. To treba biti čvrsta politika, to se treba donijeti strategiju što Hrvatska želi u poljoprivredi. Nažalost mi toga nemamo. nadam se da će neki razum prevladati, ali kažem, interes ljudi koji imaju puno novaca i puno moći daleko veći od naših želja. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara Mirela Holy. Pa ja sam ludo optimistična pa vjerujem da se sve može ako se hoće, ali da prvo treba htjeti. I činjenica je da je uvijek početak svega volja, politička volja, osobna volja, nečija volja da se nešto pokrene i da se nešto promijeni. Vi ste spomenuli u svojoj replici ove dućane zdrave hrane. Nažalost, većina tih dućana zdrave hrane nudi proizvode koji nisu proizvedeni u Hrvatskoj nego se dovoze se u Hrvatsku iz Japana, iz jako udaljenih država svijeta s čime se onaj pozitivan učinak na okoliš kada se uračunaju svi troškovi transporta ustvari anuliraju. jako je tužno ustvari da Hrvatska ima svega nekakvih 2% udjela eko poljoprivrede u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji s obzirom na činjenicu da Hrvatska doista ima jako velike prednosti da nešto napravi u ovom području. Spomenuli ste nužnost donošenja strategije razvoja poljoprivrede, slažem se. I smatram da jedan izuzetno važan dio te strategije razvoja poljoprivrede mora biti integrirana poljoprivreda i mora biti održiva poljoprivreda, mora biti ekološka i organska poljoprivreda. Hrvatska ima potencijale, ima dosta tako da kažem zapuštenih poljoprivrednih površina koje se mogu privesti u funkciju upravo za ove namjene. Ali da bi se tako nešto napravilo osim od strategije potrebno je donesti i kartu poljoprivrede Hrvatske gdje će se znači ovaj pristup neplanirani početi planirati jer ne možemo imati razvijenu poljoprivredu sa ovakvim neplanskim pristupom. Moramo znati točno koje kulture na kojim lokacijama želimo proizvoditi i moramo donesti još određene druge mjere a to je da ćemo kroz tu provedbu politike … …/Upadica: Vrijeme./… … Reći oni onim korisnicima koji zakupljuju određene površine da moraju obrađivati to upravo na integrirani način ili na održiv ili još ekološki ili organski način. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu o ovom zakonskom prijedlogu. Glasati ćemo kada se za to stvore uvjeti. klubova